Det er bare lige for kort at redegøre for, at Nye Borgerlige kan støtte forslaget. Sidste gang var vi jo lidt i tvivl, fordi de tal, der fremgik af lovforslaget, var på

så nære kontakter til nære kontakter ikke længere skal sendes hjem. Derfor passer tallene så reelt også, og derfor får man et reelt billede af, hvad det vil koste. Derfor kan vi selvfølgelig godt støtte det i Nye Borgerlige.

Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag kl. 10.15, og jeg kan sige, at der vil vi starte med afstemninger. Mødet er hævet. (Kl. 10:02). Tak